Hvala, gospodine Šešelj.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite. **Aleksandar Marković** Zahvaljujem, predsedavajući.Ako ste pažljivo slušali, predsedavajući, izlaganje prethodnog govornika, tu se čulo svašta nešto što nema mnogo veze sa onim što je danas na dnevnom redu, pa smo tako slušali iscrpnu analizu izbornih lista, i to stranaka koje nemaju nikakve veze sa prethodnim govornikom.U tom smislu, ja imam da kažem sledeće.

druge strane, slušali smo o nezadovoljstvu izbornih uslova u Srbiji. Ali, prethodni govornik nikako da kaže ključni razlog zašto je nezadovoljan unapređenjem izbornih uslova, a to je smanjenje cenzusa ako je moguće na 1% ili na 2%, jer ovih dosadašnjih 3% ne garantuje da će se njegova politička opcija ponovo naći u parlamentu nakon sledećih izbora.U skladu sa tim, ja recimo imam podatak, znate, ja dolazim sa Vračara imam podatak da je njegova stranka na Vračaru do sada skupila oko 80 potpisa. Vračar ima oko 64.000 birača, a oni su uspeli da skupe za deset, jedanaest, dvanaest dana koliko su trajale izborne radnje pre uvođenja vanrednog stanja 80 potpisa. Ja ne umem da izračunam procenat ili promili od ukupnog broja upisanih birača. Ali, da se vratimo sada na ono što je tema dnevnog reda.Predsedavajući, uvaženi ministre, mi iz SNS pružamo ovom prilikom snažnu podršku predloženim izmenama zakona. Smatramo da će se ovim izmenama u mnogome olakšati proces prikupljanja neophodnih potpisa strankama koje planiraju da izađu na izbore ako to do uvođenja vanrednog stanja nisu obavile. Na ovaj način kako su i mnogi prethodni govornici govorili izlazimo u susret direktno opoziciji. Dakle, olakšavamo izborne propise, izborni ciklus. Afirmišemo demokratiju. Afirmišemo demokratsku političku borbu i dodatno unapređujemo izborne uslove u Srbiji.Međutim, današnju sednicu su nažalost obeležili i brojni incidenti. Ono što je očigledno, to je da se agresija apsolutne manjine u Srbiji ovih dana dodatno pojačava i ono što posebno zabrinjava to je fašistički napad koji se dogodio jutros. Dakle, napada na našeg kolegu narodnog poslanika Marijana Rističevića od strane Boška Obradovića koji je pokazao i dokazao da je obična bitanga, da je običan huligan, da je obična batina u rukama Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i ostalih njima sličnih.Ono što se jutros desilo je do sada nezabeleženo u Srbiji i jedino što je dobro iz čitave ove tužne situacije je to što su građani Srbije mogli da vide da se Boško Obradović služi isključivo fašističkim metodama. On je to danas nedvosmisleno i pokazao svojim huliganskih, uličarskim ponašanjem, verovatno po nalogu Dragana Đilasa, Vuka Jeremića.Premlaćivanjem narodnog poslanika Marijana Rističevića, Boško Obradović je podigao standarde i u političkoj nekulturi i u primitivizmu iako smo mislili da je nemoguće više od onoga što je učinio pre neki dan, danas je podigao standarde i otvorenim fašističkim napadom, brutalno pretukao kolegu Marijana Rističevića.Želeo bih da se pridružim apelima koji su se čuli tokom dana u Narodnoj skupštini i na predstavnike EU da jasno i glasno osude ovo divljanje, ovaj fašizam na delu od strane Boška Obradovića i njegovih mentora Dragana Đilasa i ostalih.Sutra je 9. maj, Dan pobede na fašizmom i u skladu sa tim možemo očekivati, odnosno želimo da čujemo reakciju i jasno i nedvosmislenu osudu od strane predstavnika EU, kada je reč o ovakvim fašističkim pojavama.Šta je bio greh Marijan Rističevića? To što je došao na posao, drznuo se da dođe na svoj posao, posao za koji prima platu, posao za koga su ga birali građani Srbije? Šta ga je dočekalo? Dočekali su ga huligani, Boškovi i Đilasovi batinaši.Sad ja pitam da li to ono što je budućnost? Da li je to ono što oni nama nude? Da li je to ta demokratska opcija? Da li je to ta građanska opcija? li je to ta evropska opcija? Da li nam to nude, batinaše, Boškove i Đilasove batinaše, uvođenje fašizma na mala vrata u Srbiji?Dakle, dužnost i obaveza svakog od nas, svakog pristojnog građanina u Srbiji je da kaže - Stop nasilju, da kaže - Stop fašizmu i ovakvim fašističkim ispadima, da kaže - Stop Đilasovim i Boškovim batinašima.Srpska napredna stranka će uprkos svemu nastaviti da se snažno bori za pristojnu Srbiju, za uspešnu Srbiju, za uređenu Srbiju, za jaku

je jasno da je gospodin Marković izuzetno popularan, ja protiv toga nemam ništa, i meni je drago što će on, kao jedna istorijska politička ličnost da ostvari tako isto istorijski rezultat i ja protiv toga apsolutno nemam ništa. Ali, govorim sve ovo iz principijelnih razloga, zato što ceo dan slušamo o fašističkom divljanju Boška Obradovića, njegovih hordi, falangi, itd., a ista ta Srpska napredna stranka, pod pritiskom američkog ambasadora je uvela „Dveri“, DSS i Čeda – Boris – Čanak koaliciju u Narodnu skupštinu. Tako kako ste sejali, tako sad žanjite.Nisam ja hteo da uvredim ni Aleksandra Markovića, ni Neđu Jovanovića zbog njihovih položaja na tim izbornim listama, to mene apsolutno ne zanima, ja samo govorim da je činjenica da vlast Srpske napredne stranke pokušava da udovolji, na svaki mogući način ovima koji su stranke kupili i to ne kriju. Vi to svi znate, to nije nikakva tajna, a vi sve to radite zbog njih i to radite zbog pritisaka iz inostranstva, a ne zbog demokratije u Srbiji. To je suština.Vi ste sve ovo mogli da uradite pre četiri godina, kad je počeo ovaj saziv. Tad vas nisu naše primedbe zanimale, tad ste bili na to gluvi, a sada, u poslednjih šest meseci ste promenili više nego poslednjih godina što se promenilo u Srbiji. To je suština i o tome govorim.Dakle, nije sve stvar jednog izbornog ciklusa. Valjda je stvaranje pravnih normi nešto što treba da bude mnogo trajnije od bilo kojih izbora i bilo koje vlasti u Srbiji.

raspravu.Kaže prethodni govornik – ceo dan slušamo o fašističkim falangama, o fašističkim napadima, itd. Naravno da ceo dan slušamo o tome. Ali, ja se sad pitam – zašto nije osudio? Zašto nije osudio divljanje Boška Obradovića? Zašto nije osudio napad, ne samo Boška Obradovića, već čitave grupe nekih huligana koje je okupio ispred doma Narodne skupštine i mučki napao kolegu Marijana Rističevića?Zašto

ništa nije rekao o tome kako su na Vračaru, ja sam očekivao da će dati odgovor na to pitanje, kako su na Vračaru, za vreme dok su trajale izborne aktivnosti, u smislu prikupljanja potpisa, uspeli da skupe tek nešto oko 80 potpisa? S obzirom da Vračar ima 64.000 upisanih birača, to vam je 0,12%. 0,12%. Dakle, promili su u pitanju.Dakle, od 64.000 upisanih birača, oni su skupili 80 potpisa, za više od 10 dana prikupljanja potpisa i sada oni ovde nama pričaju o izbornim uslovima, o izbornim procedurama, o tome kako treba skupljati potpise. Niko vama nije kriv što ne možete da skupite potpise. Ne postoji zakon koji će vam omogućiti prikupljanje potpisa do

pre.Pre svega želim da kažem da stabilnost i snaga jedne političke stranke uvek ima odraz u biračkom telu. Taj odraz SPS ima u kontinuitetu od svog osnivanja,

U vlasti može biti samo onaj kome građani veruju, u konkretnom slučaju, Socijalistička partija Srbije nema nijedan jedini razlog da u to sumnja, što pokazuju rezultati iz izbornog procesa u izborni proces.Ono što krasi Socijalističku partiju Srbije, nesumnjivo jeste njena trajnost, trideset godina, njena državotvornost, ono što druge stranke nemaju, a mi imamo, a to je da se ne mešamo u bilo šta što je lično i što je imanentno isključivo u unutrašnjim pitanjima drugih političkih stranaka. Naše pozicije na poslaničkoj listi su naša unutrašnja stvar, ali je zato uvek poslanička lista respektabilna i odražava pristojnost, odražava poštovanje demokratskih načela u parlamentarnom radu i odražava posvećenost i odgovornost. To niko ne može da dovede u sumnju ni u ovom sazivu parlamenta.Na kraju, sve stranke su manje ili više liderske. Naš lider, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova, Ivica Dačić, nesumnjivo ima izuzetno veliki rejting u političkom smislu reči koji se odražava i na rejting naše stranke i mi smo na to ponosni. Iza toga stoje ministri sa svojim radom, koji je nesumnjivo posvećen, odgovoran, pre svega, u interesu građana Republike Srbije. O tome neka razmišljaju druge stranke, a mi ćemo se time samo ponositi. Hvala. **Vladimir Marinković**

Kako on to može da zna? Da li je on došao nama da potpiše izbornu listu? Ne bi mu bio prvi put, ali zaista sam začuđen kako on može da zna taj podatak, čak i da je istinit, a ja vam tvrdim da nije.On misli, pošto njegova stranka već forsira određene liste nepostojeće, takozvane fantomske, vojvođanske frontove, Srbija 21, moderna Srbija, ove što su za ravnu zemlju, ove što su protiv vakcina, svi će oni biti kandidati na izborima, Bože zdravlja, posle usvajanja ovakvog zakona. On misli da je najnormalnije da oni svi skupljaju potpise na način, odnosno da sve stranke skupljaju potpise na način kako naprednjaci pomažu te svoje satelite. On misli da je to sasvim normalno, a to ja mogu da zaključim iz njegove diskusije.Podsetiću vas, takođe, zakonski rokovi su veoma jasni što se tiče predaje izbornih lista. Mi možemo našu izbornu listu da predamo poslednjeg dana, a da potpise, takođe, prikupimo poslednjeg dana.Nije dana.Nije sve opšta megalomanija, kao u SNS, da mora da se prikupi više od pet puta nego što je potrebno potpisa za jedan dan, kao da će to nekog da fascinira, ali ja sam govorio o principijelnim stvarima koje treba da važe za poboljšanje demokratije u Srbiji, a ne zbog bilo koje stranke i njihovog položaja, da li su lokalni, pokrajinski, gradski ili bilo koji izbori u pitanju. Mi smo naše potpise prikupljali kod javnih beležnika, a vi sada pokušavate da sve to omalovažite i ono što je uradila i SPS, ali i vaša stranka, tako što ćete dati svakome kome padne na pamet da se kandiduje.I nije tačno da su tu prvenstveno zdravstveni razlozi u pitanju, odnosno ne razlikuje se procedura prikupljanja potpisa kod javnih beležnika i kod opštinskih overivača. Isto se čeka u redu, isto se potpisuje. Dakle, treba nešto ispraviti zato što to poboljšava ceo izborni proces i bolje je za naš parlamentarizam, a ne zato što je to sada bolje za ovu ili onu stranku.Što se tiče Boška Obradovića, znate, mi o tome govorimo već četiri godine.

Hvala, predsedavajući.Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, građani Srbije koji pratite televizijski prenos sednice Narodne skupštine Republike Srbije, pa ne samo danas, hajde da se ne pravimo ni blesavi ni naivni, od 2000. godine, bez obzira ko je gde bio, svedoci smo svi svega, živimo u istoj zemlji, u istom gradu, ti ljudi imaju isti metod za dolazak na vlast. Istom metodom su vladali 12 godina, pa bi hteli istim ili još gorim metodima da se vrate na vlast nakon pada sa vlasti 2012. godine.Jedva se ceo taj njihov sistem srušio, jedva se Srbija izborila protiv korupcije, protiv kriminala. Počeli su da padaju masovno narko dileri. Počele su tone narkotika da se zaplenjuju od njihovih prijatelja, kumova, saboraca. Počela je da se diže srpska ekonomija, počela su da se otvaraju radna mesta, počeli su ljudi da zarađuju, da planiraju život, da planiraju decu, kupovinu stanova, počeli da planiraju putovanja, školovanja, a onda se osnovao ili pokrenuo nekakav savez, oni kažu Savez za Srbiju, a rekao bih pre savez za dilovanje, savez za silovanje, za nešto slično. Nisu oni za Srbiju. Oni su samo zlo za Srbiju.Oni su jedan virus koji ne može da se primi u ovom narodu, jer je ovaj narod stekao imunitet na takav ološ kao što su Boško Obradović, Dragan Đilas, Šolak, N1, „Danas“ i ostali koji sebe nazivaju medijima, a zapravo to nisu. Oni koji sebe nazivaju elitom samo zato što su na nekakav, kakav god način došli do neke diplome, pa su oni zaboga zbog toga elita?Nisu elita i na takav način ne mogu da postanu elita, tako što čupaju zastavu države u kojoj žive, tako što to istom zastavom pokušavaju da razbiju vrata Narodne skupštine Republike Srbije. Ne može da se postane na taj način elita. Elita ste onda kada za svoj narod nešto uradite, ali nešto konkretno, onda kad ostavite puteve iza sebe, onda kad možete da kažete ponosno - ako i odem sa vlasti na izborima, jer se na izborima ide sa vlasti, iza sebe ću da ostavim puteve, muzeje, radna mesta, fabrike, dramatično povećan standard svih građana Srbije, Srbije, iza sebe ću da ostavim nešto zbog čega ću biti ponosan što sam bio deo jedne većine koja je vodila Srbiju u jednom vremenskom periodu, ali to neće biti prošli period, to će biti budućnost ove zemlje,

onom politikom koja je zaustavila prodaju droge našoj deci po školama.Nemaju naši političari, naši prijatelji slike i druženja sa narko dilerima, ali ima Dragan Đilas, ima Marinika Tepić, ona kojoj se predviđaju kokoške u vojnim objektima, pa se pitam kako čovek može iole… Pričam sa ljudima. Danas me je zvala jedna žena iz jednog udruženja penzionera, Slavica, i kaže – ja ne znam taj ludak, šta se njemu dešava? Ma, rekoh – Slavice, on je ili pod dejstvom nekih opijata

pa pošto je zahvalilo državnih para, jer je najslađe da se nakače na državne pare, na državni budžet i da uzimaju novac građana Srbije, a nervoza raste. Kako se 21. jun približava, raste nervoza, jer znaju da neće biti deo parlamenta Republike Srbije, neće biti plate narodnog poslanika, a da na posao ne dolazite i u svoj toj nervozi, panici, ludilu koje ih je obuhvatilo, nedostatku droge i svega ostalog, oni onda kidišu na narodne poslanike. Više ne znaju na koga da udare, pa inspirišu nekakve ludake da pišu preteće poruke predsedniku Republike po društvenim mrežama, pa onda kažu – jadan čovek. Pa, kod tog jadnog čoveka našli metke u pisaćem stolu. Pa, kakav je to jadan čovek? Kakvi to jadni ljudi čuvaju oružje, prete predsednicima republika, ministrima, poslanicima? Kakvi to jadni ljudi čine takve nenormalne stvari? To čine bolesnici, a te bolesnike neko inspiriše.Nervozni su zbog toga što sinoć nije uspeo onaj njihov performans na Andrićevom vencu. Skupilo se manje od 300 ljudi. Bile bušne šerpe juče, pa se nisu čule u Beogradu. Sergej im nije došao, verovatno mu bila preča crta ili pljoska vinjaka, pa je pao pod sto. Nije uspeo da se digne, da ode sa njima. Šta će čovek, tako je to kada se preteruje.Građani preteruje.Građani Srbije sve to vide. Nemojte da ih zaluđuju pričama, lažima. Svakodnevno se ljudima… Pa, koja priča? O kakvom medijskom ratu? Pa, protiv Aleksandra Vučića toliko naslovnih stranica i tekstova je objavljivano u Srbiji prethodnih 10-20 godina, da ja nisam ja nisam video toliko tekstova i toliko… Nikad niko nije pretio u ovoj zemlji ološu kakav je Dragan Đilas. Jednu ružnu reč neko nije smeo da napiše o njemu za vreme njihove vlasti. Nije bilo medija u kome ste mogli slobodno da govorite o problemima u zemlji. Ljudi se snalazili.Srpska napredna stranka kada je bila opozicija nikada se nije koristila metodima kojima se koristi danas Dragan Đilas kao deo te opozicije. Nikada se nije udaralo na decu. Samo idiot može nečiju decu da razvlači po novinama, da razvlači po „Tviteru“, pa se pokazalo da i ta slika koju su objavili da nije prava, nego fotomontaža. Kod njih je sve laž i fotomontaža. Sve je fatamorgana. Sve priče su izmišljene kod njih i kada se otkrije da je laž, onda krene da se nasrće na Skupštinu.Kada su videli da su prazne šerpe, hajde da vidimo koga ćemo da prebijemo sutradan, da to bude tema, da se ne čuje da su šerpe bile prazne i da se nije čulo u Beogradu.Njima smeta „Marš na Drinu“. Njima smeta „Đilase, lopove“, ali im ne smeta ubite ovo ili ono dete. Ne smeta im – ubite decu Aleksandra Vučića. To im ne smeta? To je veliki izraz strašnih umova, strašne te intelektualne elite okupljene oko đubreta Dragana Đilasa.Neko će mi poslati poruku – nije to rečnik narodnog poslanika. Ne, to je rečnik naroda. Tako narod govori o onima koji su ga pljačkali, o onima koji su ostavili 400 miliona dug prema trudnicama, porodiljama u Beogradu, onima koji su zadužili taj grad za milijardu i 200 miliona. E tako narod govori za njih. Tako narod kaže – Dragan Đilas je đubre, smeće srpske politike, i kao čovek i kao političar. Ide tamo da glumi da plače. Pa, prijemni za FDU nije u maju, nego u junu, pa se prijavi za FDU ako hoćeš da konkurišeš, a teško da će i tamo da ga prime, loš je glumac, svi su provalili. Svi u Srbiji znaju da ne zna ni da glumi. Ne vrede veštačke suze.Šta, suze.Šta, majke sve ove dece koje su ostavili bez budućnosti kroz 12 godina svoje vlasti, nisu roditelji plakali kada su ostajali na ulici, kada su im gasili fabrike, radna mesta? Ljudi su sekli prste svoje, da li je tako? Vešali se, izvršavali samoubistva. Šta nisu sve činili? Bežali su odavde.U ovoj krizi su ljudi znali gde je sigurno. Kada je najteže bilo, sigurnost su osetili u svojoj zemlji.Srbija zemlji.Srbija je pokazala u ovoj krizi da je sigurna, da svakom svom građaninu može da omogući sigurnost, pre sveg,a i stabilnost i pokazujemo to i ekonomskim merama koje je Vlada Republike Srbije predložila za naredni period za oporavak privrede, kroz pomoć građanima. Pokazujemo i kroz tu zahvalnost koju imamo, poštovanje prema medicinskim radnicima.Ja bih voleo da u narednom periodu saznamo imena svih tih heroja koji su učestvovali u ovoj borbi i učestvuju i dalje. Da ne saznajemo imena heroja kada tih ljudi nema više, nego da postanu heroji za života. Zato je i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, rekao – nagradiće se ti ljudi odlikovanjima.Ovi su davali odlikovanja samo posthumno. Za života u Srbiji niko od njih ništa nije dobio, osim oni sami, i to milione građana Srbije. Sa tom politikom mislio sam da smo jednom završili, a ne, oni stalno najavljuju nekakve nove proteste, nova ludila, novi haos. Dosta je sa tim.Jedva čekamo svi 21. jun. Građani Srbije, pozivam vas 21. juna, nemojte da propustite šansu, idealna je prilika da izađete na izbore, da jednom za svagda kažemo - doviđenja onima koji su vas pljačkali, uzimali vaš novac, oni koji vam nude samo fašizam, ubistva, haos i ludilo. Sada je vreme, tu priliku ne smemo da propustimo, zbog Srbije i zbog naše dece. Hvala.

da donošenjem zakona koji je predviđao minimum 10 hiljada sudski overenih potpisa omogućava političkim partijama, odnosno koalicijama učešće u republičkim izborima. To na neki način doprinosi da se napravi selekcija na političkoj sceni Srbije, selekcija u pozitivnom smislu reči, jer smo nošeni razmišljanjem ko može da skupi toliki broj potpisa,

koje imaju mesne odbore, koje imaju opštinske odbore, okružne odbore i tako dalje. Zašto? Zato što iza svakog potpisa stoji ime i prezime čoveka ili građanina Srbije koji ima poverenje u političku partiju ili političku koaliciju kojoj je dao taj potpis. A, infrastruktura za svaku ozbiljniju političku opciju je bitna, jer u situaciji kada se dolazi na vlast i preuzima odgovornost vlasti, onda iz sopstvene infrastrukture morate da imate kadrove koji će preuzimati određene određene funkcije u vlasti. A, mi već od 2000. godine po ko zna koji put prisustvujemo improvizaciji.Prvo, 2000. godine, 5. oktobra, podsećanja radi, došla je jedna bagra na vlast, buldožer revolucijom, uz podršku zapada, pre svega Amerike. Kada je trebalo imenovati ljude na određene funkcije, videli smo, imenovali su čoveka za energetiku koji se bavio prodajom voća i povrća u Americi. Zabavljao se sa nekom rođakom od Milana Panića, dosetio se promena vlasti u Srbiji, iskoristio tu povoljnost poznanstva sa Milanom Panićem i bio ministar za energetiku. Uzeo ogromne pare, digla se prašina, on se pokupio, niko više ne zna ni gde je, ni šta je. Ko odgovornost nosi? Niko. Ko ga je predložio? Nagađanje je da je to bila Demokratska stranka ili neka u okviru koalicije DOS-a koja je bukvalno pučem došla na vlast.Mislili smo, hajde, krajnje je vreme da se razgovara o tome, da se ne samo malo, uslovno rečeno, pooštre kriterijumi kada su u pitanju lokalni nivoi, nego da se razgovara najozbiljnije oko statusa mandata koji je Ustavni sud nekim svojim tumačenjem prilagodio tadašnjoj političkoj volji ili raspoloženju vladajuće koalicije na čijem čelu je bila Demokratska stranka, a razlog je bio

poslanik svoj mandat može da poveri političkoj partiji, koaliciji i listi na kojoj je izabran.To je Ustavni sud jednostavno poništio. One ostavke koje su bile potpisane, te ostavke su na volšeban način nestale i, kako je to neko rekao, zaboravio gde je ostavio. I šta je to? Vraća se kao bumerang. I danas imamo posledice takvog načina razmišljanja i ponašanja,

trguju ne iz razloga da bi ostvarili korist Srbiji ili političkoj partiji, nego ličnu korist kad treba neku političku opciju razbiti. Kad treba uništiti na političkoj sceni, onda se angažuju takvi poslanici koji su spremni da svoj mandat ponesu, da ga prodaju i napravi se bukvalno pijačarina od Narodne Narodne skupštine Republike Srbije.Na početku ovog saziva mi srpski radikali smo vas upozoravali da je velika opasnost to što ste uveli koaliciju koju je promovisao američki ambasador Skot, u kojoj se nalazila DSS, u kojoj su se nalazili Dveri i različiti, uslovno rečeno, predstavnici nacionalnih manjina. Među njima su i oni koji vračaju, gledaju u kugle i na taj način prave analizu biračkog tela u Srbiji.Vi ste to mislili jednog trenutka da ćete moći da iskoristite tako što ćete sa njima manipulisati ili Bog te pita kakva je bila ideja, ne vas koji ovde sedite, nego onih koji su daleko od Skupštine, ali rukovode određenim političkim partijama. I šta se desilo? Danas se desilo upravo na najgori mogući način da se to vratilo, to što se gledalo kroz prste Bošku Obradoviću, koji je ušao u parlament zahvaljujući Skotu, pa su se on i ostali zvali Skotovi, mislim poslanici, to danas je, nažalost, osetio kolega Marijan Rističević.Kad mi srpski radikali danas kažemo ko je kriv za to, pre svega ministar unutrašnjih poslova, vi kao kiša oko Kragujevca, umesto da tražite i sami odgovornost ministra unutrašnjih poslova, vi krećete sa pričom – krivo je obezbeđenje. Ne, kriv je ministar unutrašnjih poslova. Ima i u drugim evropskim i svetskim zemljama protesti ispred parlamenta, ali tačno se zna na kom mestu, na kom odstojanju. Ne može niko da zabrani ulazak u parlament. Ne može niko da zabrani onome za koga je u proseku glasalo 17.000 građana Srbije da dođe na svoje radno mesto. To je zabrana tim građanima da vrše svoju funkciju, a ne pojedincu.Marijan Rističević, kao i svi mi, nije ovde zato što je on Marijan Rističević, nego zato što se nalazio na listi i što je broj glasova koje je dobila ta lista otprilike 17.000 u proseku građana koji su dali poverenje. I umesto da policija reaguje, da rastera te koji su se skupili na stepeništu, vi ste to pre nekoliko dana napravili probu tako što ste pustili ljude koji su posle 18.00 časova sedeli na stepeništu ove Skupštine i hvalili se kako vi imate demokratsku širinu, kako nećete da intervenišete.Zakon i uredba su bili na snazi, ali vi imate neke posebne principe. Imate, u stvari, selektivnu primenu zakona i uredbi. Takav način primene uvek se vraća, ali nažalost, vraća se u negativnom smislu.Mi srpski radikali danas insistiramo na tome. U redu je, bila je vanredna situacija zbog pandemije, nije moguće više očekivati da će tako brzo da se overavaju potpisi kada su u pitanju ali imaju tu i sudski overivači, kada su u pitanju republički izbori, ali vi ste to spustili jednostavno na nivo lokalne samouprave da bi u republičkim izborima mogli da učestvuju sada svi oni koji imaju naklonost vlasti, odnosno vladajuće koalicije, a mi koji smo po zakonu uz overu notara priložili 10.000 potpisa mi smo sad u nekom podređenom položaju. Sada ćemo imati dve vrste poslanika, odnosno učesnika u izbornoj kampanji.Isto tako kandidovali smo pitanje da se razgovara, zbog pandemije zabranjena su javna okupljanja, da se razgovara o tome, da se promocije vrše, odnosno nastupi da budu na televizijama, na medijama, pogotovo na nacionalnoj televiziji, kako to kažu javni servis, i šta se dešava ovih dana, umesto da se

analitičare.Analitičari pričaju šta političari treba da rade, kako da razmišljaju i šta političke stranke treba da rade po njihovom mišljenju. Nisu izlazili nikad na izbore, nemaju blage veze sa izbornim procesima, ali iza njih stoje strane ambasade, oni su eksponenti stranih vlada. Uostalom, CESID je i dalje na spisku, samo da vas podsetim, stranih obaveštajnih službi u Ruskoj Federaciji i „Otpor“ i CESID, ali CESID je ovde sa svim mogućim ovlašćenjima. Oni unapred projektuju koliko će ko imati glasova, kako ko stoji kada je u pitanju rejting. Na taj način najdirektnije utiču na biračko telo. To vas ne interesuje.Vas interesuje kako da što više političkih partija učestvuje i na lokalnim i na republičkom da bi se dodvorili EU i, i, umesto da odlučno osudite, da postupite, da preduzimate mere, da sprečavate vandalizam, vi počeli da plačete, da kukate, pozivate EU. Evropska unija

dolaze ovde da vam dele lekcije, vi svi ponosni utrkujete se ko će s njima da razgovara. Šta vas boli briga?Pitanje izbora je unutrašnje pitanje svake države. Ne može niko suverenoj državi da se meša kada su u pitanju izbori, a mi ovde čekamo, poslednji, konačan rezultat objavljuje američka ambasada, gde to ima, ili engleska ambasada. Gde to ima? Nema nigde. Mi smo doživeli najveću sramotu. Nama je, predsedničkim izborima, EU, Evropski parlament u 17.00 časova čestitao izbor Tomislava Nikolića. Vi se ne ograđujete od toga. U 17.00 časova još ljudi idu na biračka mesta. Hoće i ovde da unapred čestitaju? Kako to reče jedan od kolega - oni će da proglase da su bili demokratski izbori. Kad samo, koje pitanje je vremena. Da li će to biti u 17.00 časova ili možda će sat vremena ranije u 16.00 časova. Jel vi shvatate da Srbija na taj način dolazi u poziciju da je pitanje da li će uopšte u narednom periodu biti izbora i ako ih budu kakvi će biti?Kakva je priroda tih izbora? Šta je cilj tih izbora? Da dođe neki ambasador i da kaže – toliko će biti iz ove političke opcije, a ovi ne mogu uopšte. Da li je to politika koju vodi vladajuća koalicija? Da li je to cilj te politike? Ne verujem da većina u vladajućoj koaliciji misli na taj način, ali oduprite se tome, dajte jednom da se poštuje zakon.Tolerantniji smo kada su u pitanju lokalni izbori zato što je mogućnost kontrole mnogo veća, ali kada su u pitanju republički, pravite nešto što će se i te kako negativno negativno odraziti na politički život. Vi uvodite u politički život one ljude koji nemaju političku partiju, a kamoli da imaju infrastrukturu. Oni imaju na papiru i ništa više, ali vi po zadatku promovišete te da budu protivteža aktuelnoj vlasti. Vi promovišete Đilasa kako bi podelili Srbiju. Zar vi ne shvatate da ne možete jednu te istu podelu više puta da primenite građanima Srbije? Mnogo su politički pismeniji građani Srbije, nego što to vi iz vladajuće koalicije mislite. Nemojte zanemarivati stepen inteligencije običnog građanina Srbije, već je prolazio kroz takvu golgotu, već su mu 5. oktobra primenili takvu jednu prevaru, govoreći biće mnogo bolje, milijarde čekaju. Evo, čekaju preko 20 godina, nikad to bolje da dođe.Na nama srpskim radikalima je da snosimo jedan deo političke odgovornosti, jer učestvujemo u parlamentarnom životu stranke i ne možemo da stojimo po strani, moramo da vam kažemo.

vi to ne radite iz nama jasnih razloga, jer i dalje se politički kotira Nebojša Stefanović veoma dobro unutar političke partije. Kakve to veze ima sa premlaćenim poslanikom koji se zove Marijan Rističević? Baš njega boli briga kako se kotira ministar policije politički, da li dobro ili loše, unutar jedne političke opcije. Nije uradio svoj posao, mora da podnese ostavku. **Vladimir

po Ustavu koji je iz 2007. godine nikada nije vratio ni jednom narodnom poslaniku mandat. Znači, o tome možemo da pričamo šta god hoćemo, ali poslednji put Ustavni sud je postupao, kada su mandati u pitanju, 2004. godine kada je Borisu Karaičiću i još četvoro, petoro narodnih poslanika vraćen mandat, i to je bilo po Ustavu iz 1990. godine, a objavljen u „Službenom glasniku“ 14/2004. Toliko o tome.Ono što se čitav dan danas provlači kroz zasedanje Narodne skupštine jeste onaj incident koji se desio neposredno pred početak zasedanja, a neki od kolega poslanika, ne znam iz kojih razloga, odvažili su se čak da kažu kako je sramota Boška Obradovića nazivati fašistom jer se time vređaju žrtve fašizma. Mislim da bi bila sramota ne predstaviti fašistu u njegovom pravom svetlu, da se, ne daj Bože, na bilo koji način, bilo kako jedna takva ideologija ponovo pojavi, i to baš u Srbiji.Da li ima svih mogućih obeležja fašizma? Ima. Evo, ko ne zna, neka postavi sebi pitanje – kako je to čuveni vođa

Nju nije imao, ali su SA odredi se pobrinuli za to, pohapsili poslanike opozicionih stranaka i on je tako namakao vladajuću većinu, dvotrećinsku većinu.Šta je radio danas Boško Obradović? Isto to što su radili Hitlerovi sledbenici u SA odredima – sprečavao narodne poslanike i ministre da dođu u Narodnu skupštinu,

gleda sve nekako sa strane, nekako je nadmen, sve je nekako nadobudan, kada treba u određenim trenucima i emotivan, kako mu neko napada decu koju niko nikada nije spomenuo.Da li su to ideologije koje oni mogu da ponude Srbiji? Kako da vladaju? Preko ulice i nasiljem? Tako su fašisti došli na vlast u Nemačkoj 1933. godine.Onda su osnovali, čini mi se, oktobar ili novembar mesec 1993. godine, prvi koncentracioni logor. Tamo su bili uhapšeni i odvedeni pripadnici opozicije njihovom režimu.Jel nam takvu Srbiju nude Boško Obradović i Dragan Đilas? Koncentracione logore ponovo da prave po Srbiji? Pa, tako su se isto ponašali nacisti 1933. godine. Kasnije kad su to razradili počeli su i sa Jevrejima. Hoćemo li i mi naše nacionalne manjine tako isto, kako oni dođu na vlast, tako isto da se ponašaju? To je sramota što je ovo bilo danas. Pogotovo što dolazi od jednog narodnog poslanika.Čujem razne diskusije oko toga i oko datuma kada treba izbore održati. Evo, postignut je neki konsenzus i dogovor da u okviru sa, u rokovima koje predviđa Ustav Republike Srbije to bude 21. jun. Neko traži da to bude septembar ili oktobar mesec. Da smo to kojim slučajem prihvatili, znate šta bi bilo sledeće? Plaše se izbora. Produžavaju svoju diktaturu i svoj režim. I šta god da uradimo oni će da nađu načina da budu protiv i da pokušavaju u Srbiji da naprave političku krizu.Imali krizu.Imali smo i diskusije oko toga da Srbija živi pod nečijim diktatom. To nije tačno i to smo više puta dokazali. Mi samo želimo da onu volju koju građani Srbije budu iskazali na izborima ta njihova volja bude i međunarodno priznata.Ja ne znam je li Rusija banana država? Ja smatram da nije, da je to jedna ozbiljna velika zemlja super sila, stalna članica Saveta bezbednosti, nuklearna sila, ima pravo veta u Ujedinjenim nacijama. Pa, ne znam onda što je takva jedna zemlja prihvatila kada su izbori za Dumu, za Savet Federacije, za predsednika Ruske Federacije da tamo budu posmatrači, čak iz Srbije. Čak su neke i kolege bile, baš iz te poslaničke grupe koja kaže da smo mi banana država koja prihvata diktat Evropske unije bili na posmatranju tih izbora. Bili su iz EU, bili su iz OEBS-a, iz svih mogućih međunarodnih organizacija koje se bave praćenjem izbora. Ne znam zašto to nekome smeta?Dalje diskusije su bile oko toga zašto se ne smanjuje broj potpisa? Sledeća diskusija je bila da sad i opštinske, odnosno uprave jedinica lokalnih samouprava mogu da overavaju potpise. Jedni kažu ne mogu da se kandiduju, drugi kažu mogu više njih da se kandiduje. Ama, ljudi, opredelite se. Je li lakše ili teže? Ili je bolje ili gore, ne može i jedno i drugo.Ovde sad imamo kolege koji političke stranke naziva partokratijom.

Koji politički program imaju grupe građana? Nemaju nikakav. Često interesni, kao ovaj Saša Radulović. Došao da uzme neki mandat pa da trguje i da formira vlast. Ali, evo, postoji zakonska mogućnost da se oni kandiduju.Da li oni treba da budu povlašćeni u odnosu na druge? Ne mogu. Prvo je protivustavno. Ne postoji način da se zakonom ostvari jedna takva diskriminacija. Ili da to potpuno prepustimo stihiji kao što je bilo devedesetih godina, pa da imamo kandidate za predsednika Republike Srbije kao što je bio onaj Šećerovski, koji se kandidovao samo zato da bi uzimao pare od RIK.Nemojte. RIK.Nemojte. Hajde da stvari postavimo kao što jeste. Da bi neko učestvovao na izborima za Republike Srbiju mora da ima neki legitimitet, neku probu. Ta proba je tih 10.000 potpisa. Dolazim iz Braničevskog upravnog okruga, koji ima tačno 3% od ukupnog broja birača, znači, na 190.000 birača vama treba 300 potpisa iz osam opština, samo 300 potpisa. Ako niste u stanju da sakupite 320, 330 potpisa na 200.000 birača skoro, pa, koga ćete vi da predstavljate na tim izborima? Samog sebe? Pa, niste vi ti koji treba da predstavljate samog sebe nego svoj politički program.Zato program.Zato postoje političke stranke i vi, svaki put, svaki udarac na političke stranke je udar na demokratiju u jednoj državi, zato što političke stranke imaju kontinuitet. Evo ovi sada što se rasturaju, klonovi i mutanti DS imaju kontinuitet da su lopožu, a sada je ispalo da su i fašisti, ali to rade u kontinuitetu. Nemojte da mešate babe i žabe.Zašto sada bivšem režimu, baš tako ću da ih zovem, ne odgovara raspisivanje izbora? Ima dva razloga. Prvi je, u šta su se oni dobro nadali, dobro su se nadali toj pomoći da Srbija kao država

da vi priželjkujete da što više ljudi umre da biste vi došli na vlast. To je bolesno. O čijim sudbinama, vi ako dođete takvi na vlast, o kome ćete da brinete?Znamo brinete?Znamo kako je to bilo do 2012. godine, sami o sebi. Evo jedno prosto pitanje – čemu su lupali u 20 sati i pet minuta? U šerpe neke i uredu, to znamo, duvali u pištaljke, urlali, kome? Šta Šta su radili? Jel su to možda žalili što nije više građana Republike Srbije preminulo tog dana? Ili su se radovali što je preminulo i toliko koliko je preminulo, samo da neko premine da bi oni došli na vlast.Kako se pokazivalo da je država sposobna da se izbori sa pandemijom tako se pritisak, hajde na Vladu u redu, u Vladi su političari, na parlament, i tu su političari, ali pritisak je išao i ka kriznom štabu gde su ljudi koji nemaju a ma baš nikakve veze sa politikom, baš nikakve.Vršio se pritisak na njih da urade nešto pod tim pritiskom da bi država donosila loše odluke u sprovođenju borbe protiv Koronavirusa.

čemu pričamo? Ovde sada neko spominje promenu izbornog sistema. Izborni sistem se ne menja, samo se menja način prikupljanja potpisa. Šta su notari? Privatna lica kome je država zakonom poverila neko javno ovlašćenje, overu potpisa. Privatna lica. Šta su radnici uprava jedinica lokalnih samouprava? Državni službenici kome je opet država na osnovu nekog zakona poverila javna ovlašćenja i sada neko ko se ne razume ni malo ili se pravi da se ne razume kaže – to je da bi bilo više lista podneto. Nije.To je da bi manje rizikovali zdravlje naših građana, da se manja koncentracija pravi po jednom mestu prilikom sakupljanja potpisa, ali uvek ćete naći neki način da nešto zamerite, makar to nemalo nikakve argumente. Znači, nama je, prvenstveno da budemo jasni cilj da rezultati koje daju naši građani na našim izborima budu predstavljeni i prihvaćeni na prvom mestu od njih samih, a na drugom mestu od ostatka sveta ili međunarodne zajednice.Ne želimo da se vraćamo u 90-te godine, ali takođe ne želim ni da se vraćam 2001, 2002, 2003, 2004. godinu jer smo spominjali oko toga kako su oni vršili vlast na prethodnoj sednici, kako su nam zavodili vanredno stanje i kako su nam ubijali građane. Koliki god da su kriminalci imaju pravo na suđenje. Likvidirani su bez prava na suđenje. I sada oni pričaju o demokratiji. To što su radili dok su na vlasti, to što su jutros radili ispred Skupštine, nije ništa drugo nego povampiren fašizam u predvodniku SA odreda Bošku Obradoviću i velikom vođi Draganu Đilasu. Bez obzira na sve to neće im to biti dovoljno da pobede Aleksandra Vučića i SNS na predstojećim izborima. Hvala kolega Arsiću.Reč ima narodni poslanik Boban Birmančević.Izvolite. **Boban Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije.Promene Izbornog zakona koji uvodimo, odnosno o kome danas debatujemo i pričamo evo skoro ceo dan, upravo na prvi pogled izgledale male, ali verujte da svaka promena koja doprinosi boljim uslovima i koja doprinosi tome da birači imaju veću mogućnost da se kandiduju i veću mogućnost da biraju svakako doprinosi demokratiji.Jedan od razloga je svakako i razgovor onih koji su voljni da idu u budućnost demokratskim putem, onih koji su voljni da izađu na izbore, razgovor sa predsednikom Srbije i sve ovo što danas razmatramo, dogovoreno je upravo na jednom takvom sastanku.Sloboda medija o kojoj se stalno priča nije sloboda da neko laže i da iznosi neistine, upravo je suprotno od toga. Podsetiću

dana.Pokazali smo da može, opravdali smo poverenje građana i ono što svakako mora biti poruka svima, to je da u vlasti može biti samo onaj ko ima podršku građana i bez obzira na ove, ovo je u suštini promena izbornih uslova, ne u smislu samih uslova za izlazak na izbore nego za prikupljanje glasova upravo izazvanom vanrednom situacijom i da ne bi bilo ko bio oštećen zbog vanredne situacije, promena da se brže i lakše skupe i prikupe glasovi podrške za one koji žele da demokratskim putem dođu na vlast. Ponovo je život na prvom mestu, kao i sve ovo vreme vanredne situacije, život na prvom mestu.Podsetiću, svaki život nema cenu. I upravo u ovom teškom vanrednom stanju, u ovoj teškoj vanrednoj situaciji svaki život je sačuvan koliko je to bilo u mogućnosti i na žalost 209 života je izgubljeno, ali to je 209 velikih gubitaka jer za porodice onih koji su imali gubitak to je najveći mogući gubitak. Zaista, saučešće svima njima. S druge strane ozbiljno ponašanje i države, ali sa druge strane i građana doprinelo je upravo da ta brojka bude ovako, uslovno rečeno mala.Kao i u svakoj drugoj teškoj situaciji, u ratu, u vanrednom stanju i u ovom vanrednom stanju, vanrednoj situaciji imali smo i heroje, imali smo junake, ali smo na žalost imali i izdajnike i neprijatelje i svako iz svog ugla iz svoje kuće, iz svoje porodice imao je mogućnost da vidi ko je i šta činio u ovom vanrednom stanju.Prava je prilika da se po sto prvi put zahvalimo belim mantilima, kako su popularno nazvani u ovom vanrednom stanju, svim doktorima, svim onima koji su uz te doktore bili, a to su medicinsko osoblje, medicinske sestre, ali i vozači i čistačice i oni koji su kuvali hranu. Između ostalog da se zahvalimo i svima onima koji su volontirali, koji su pomagali koliko su u ovoj situaciji mogli.Imamo mogli.Imamo i posebnu pohvalu, ali sve ove priče vezane sa jedne strane za školstvo, sa druge strane za zdravstvo, za sve one rezultate koji su postignuti u ovim teškim uslovima, to što je Ministarstvo prosvete prosvete moglo jako brzo da organizuje na najbolji mogući način nastavak školovanja je posledica jednog sistemskog delovanja koje je upravo 2012. godine pa do današnjeg dana bilo na sceni.Nemoguće je da u celoj ovoj priči svakako zaobiđem i ono što se desilo jutros, a desilo se nešto što zaista nije za pohvalu, ne služi na čast nikome, pa ni ovim koji su to uradili. Žrtva je nažalost bio naš kolega, a mogao je biti bilo koji drugi poslanik, jer ovi ljudi koji su jutros blokirali ulaz u Narodnu skupštinu, blokirali su ulaz u demokratiju, blokirali su ulaz u budućnost Srbije.Za svaku je osudu svakako i ono što će pokazati naravno sledeći izbori, to je da upravo Boško Obradović i svi oni koji nasilnim putem pokušavaju da urade nešto u Srbiji neće dobiti podršku.Ono što bih zamolio ministra da poruči svima u Vladi, pa i naravno premijerki, to je da ni jedan izborni zakon neće pomoći onima koji rade protiv Srbije i oni koji rade protiv interesa građana, mrzitelji Srbije ne mogu dobiti izbore, ne mogu dobiti glasove, ni za pare, ni za ucenu, ni za pretnje ni pod jednim uslovima.Ono što se dešava kada neko iz Đilasove opozicije, jer tako se mogu nazvati svi oni koji su pod njegovim patronatom i one koje on finansira, i videli smo kada je lupao u šerpe, a u pozadini mu je bila firerova knjiga, da li je iz te firerove knjige upravo savetovao Boška Obradovića kako da jutros blokira i kako da napada poštene poslanike koji samo hoće da rade svoj posao.Ono što je problem ove opozicije, Đilasove opozicije, čast ljudima koji se pošteno i demokratskim putem bore da uđu u ovu Skupštinu i da predstavljaju građane, ali problem Đilasove opozicije je kada se ujutru probude oni imaju tri pitanja. Prvo moraju da pitaju u kojoj se oni stranci to jutro nalaze, drugo je pitanje da li tog dana izlaze ili ne izlaze na izbore i treće je pitanje na koji način će da pokažu mržnju prema Vučiću. Mržnja prema Vučiću je mržnja prema svima onima koji ga podržavaju, a to je većinska Srbija.Očekujem da kao SNS i svi oni drugi koji misle dobro ovoj Srbiji i misle da demokratskim putem vrše promene i da demokratskim putem idemo dalje, upravo u nedelju dođu u ovu Skupštinu i glasaju za ove zakone. Hvala lepo.

kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, za SNS život i zdravlje svakog građanina Republike Srbije je prioritet broj jedan i tu nemamo nikakvu dilemu.Ovi zakoni koji su danas na dnevnom redu upravo su zakoni koji doprinose očuvanju javnog zdravlja i života i zdravlja ljudi, jer znamo da smo bili suočeni sa pandemijom svetskih razmera, vanredno stanje je ukinuto, ali neke vanredne mere su ublažene i ostale, virus Kovid-19, taj smrtonosni virus nije nestao.U cilju očuvanja javnog zdravlja građana i, naravno, u svrhu da sve političke partije koje nameravaju da izađu na izbore, sakupe potpise građana koji ih podržavaju, zakonom je omogućeno da to sem javnih beležnika mogu da vrše i organi gradske, odnosno opštinske uprave kojima je država poverila te poslove.Na taj način, direktno se štiti javno zdravlje građana, sprečavaju se gužve pred kancelarijama javnih izvršitelja, a izlazi se u susret, naravno, i političkim partijama.Sem očuvanja života i zdravlja građana Republike Srbije, za Srpsku naprednu stranku Srbija je demokratska zemlja, Srbija je zemlja u kojoj važe demokratski principi, a u vreme ovog vanrednog stanja, u vreme svetske pandemije, Srbija je pokazala da i te kako zna da da vodi računa o onome što je najvažnije, a to je život i zdravlje svakog građanina.Takođe, želim da kažem da se jutros ispred Narodne skupštine, hrama demokratije, hrama najvišeg zakonodavnog tela Republike Srbije, dogodio se fašistički napad na našeg kolegu Marijana Rističevića, fašistički napad od strane ljotićevca Boška Obradovića i na taj način Marijanu Rističeviću direktno su bila ugrožena najmanje tri ljudska prava, i to pravo na život, jer je zadobio telesne povrede, pravo na rad i pravo na slobodno kretanje.Ali, šta očekivati od Boška Obradovića, koji baštini politiku Ljotića, onog Ljotića koji je 21. oktobra 1941. godine pomogao da se u Kragujevcu strelja više hiljada đaka? Šta reći za Boška Obradovića, koji baštini hitlerovsku i politiku ustaške pavelićke države, na čijoj teritoriji za vreme Drugog svetskog rata bio jedini koncentracioni logor smrti za decu?

pretnja predsedniku države, da pretnja deci, nije nikakva politika. To je jedno patološko stanje uma, bolesno, to je nešto što pripada političkom ludilu, a nikako politici i nikako demokratskoj Srbiji.Ono što želim takođe da kažem, da Boško Obradović, koji baštini ljotićevsku politiku i pljačkaši i tajkuni Đilas, Jeremić i drugi, nikada se i nisu borili za interese naroda. Oni su se uvek borili za sopstvene džepove, jer Đilas za vreme vršenja vlasti nije prezao ni od pljačkanja pljačkanja dece ometene u razvoju, pa je tako u svoje privatne džepove strpao i obogatio se na račun građana Srbije za 619 miliona evra. Bilo, ne povratilo ne povratilo se.Pozivam građane da 21. juna izađu na izbore, da glasaju po svojoj savesti i volji. Za Srpsku naprednu stranku glas naroda je zakon, ali ih pozivam da glasaju za naprednu, za uspešnu, za mirnu i stabilnu Srbiju, zarad budućnosti i zarad naše dece. Hvala.

ja bih na početku svog govora još jednom istakao nespornu i tačnu činjenicu da su predsednik Vučić i Vlada pokazali punu ozbiljnost i odgovornost za vreme pandemije. Preduzeto je niz drastičnih mera, čiji cilj je bio sprečavanje masovnog širenja koronavirusa i zaštita zdravlja i života građana. To je zaista jedan veliki uspeh naše Vlade.Nažalost, imali smo za vreme vanrednog stanja pojedine političke stranke, razne grupe, medije, pojedince, koji su se ponašali na neodgovoran način. Oni su ove nužne i neophodne mere tumačili kao prekoračenje nadležnosti, ili čak gušenje demokratije. Obe tvrdnje su apsolutno netačne.Ako vidimo kakva je bila situacija sa pandemijom na globalnom nivou, videćemo da je niz evropskih zemalja i niz drugih zemalja, na drugim kontinentima, su doneli gotovo identične ili slične mere. Dakle, apsolutno nikome nije palo napamet da prekoračuje nadležnosti, da guši demokratiju, nego da učini sve da se u Srbiji ne ponovi scenario Italije, Španije, odnosno da ne bude masovnog i nekontrolisanog širenja koronavirusa.U ovoj borbi protiv ovog globalnog zla, Vlada je ne samo u najvećoj meri zaštitila zdravlje građana i javni interes, nego je preduzela i niz i niz konkretnih ekonomskih mera, čiji cilj je pre svega zaštita građana, odnosno poboljšanje njihovog materijalnog položaja, s jedne strane, pomoć malim preduzećima i odlaganje plaćanja poreza. Jedna od tih dobrih mera je bila i isplata jednokratne novčane pomoći u visini od 4.000 dinara za oko 1,7 miliona penzionera u Srbiji. cilj te mere bio da se penzioneri osećaju sigurno, koliko god je to bilo moguće, i da lakše prebrode ovaj težak period borbe protiv koronavirusa.Međutim, ja želim da kažem da je izostavljena jedna važna grupa građana Srbije. Naime, u Srbiji pored 1,7 miliona penzionera koji su na spisku Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje postoji i oko 240.000 penzionera koji su svoje penzije ostvarili van Srbije i koji nisu korisnici Fonda PIO Srbije. Od tih 240.000 penzionera koji su ostvarili radni staž u evropskim zemljama ili bilo gde širom sveta nalazi gotovo 50% ili oko 118.500 penzionera sa prostora bivše Jugoslavije, od tog broja 56.000 penzionera iz Hrvatske, 39.000 penzionera iz Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije BiH i Republike Srpske, 11.500 penzionera iz Slovenije, 5.800 penzionera iz Crne Gore i isto 5.800 penzionera iz Makedonije.Ovde imam podatke, ovo su podaci Zavoda za socijalno osiguranje Srbije iz 2018. godine i ako pogledamo

podaci su sledeći. Prosečna penzija 56.000 penzionera iz Hrvatske jeste 153 evra, sa područja Bosne i Hercegovine 101 evro,

evra.Dakle, iz ovih podataka vidimo da dobar deo, odnosno većina penzionera iz Hrvatske, BiH i drugih država regiona ima veoma male penzije i da jedva sastavlja kraj sa krajem. toga sam ja uputio dva dopisa predsednici Vlade, Ani Brnabić, sa apelom i molbom da se svim penzionerima, dakle, koji nisu korisnici Fonda PIO Srbije, koji su ostvarili svoje penzije u državama nastalim na prostor bivše Jugoslavije, a imaju penzije manje od 30.000 dinara da im se isplati ova jednokratna novčana pomoć u visini 4.000 dinara.Moram da kažem da me je dosta penzionera iz Hrvatske i BiH pozvalo u prethodnom periodu i izražavali su svoje ogorčenje, osećaju se napušteno, povređeno, razočarano. Kažu mi ispunjavamo sve svoje obaveze, živimo u ovoj državi i očekivali smo da u ovom teškom vremenu i nama penzionerima iz tih država bivše Jugoslavije takođe se isplate 4.000 dinara.Nadam

iz Hrvatske, BiH i drugih država regiona isplati ovih 4.000 dinara, da se ispravi nepravda prema njima. Mi imamo, recimo, penzionere iz Hrvatske koji imaju poljoprivredne penzije u visini od 30 evra.Dakle, imate sad neku baku u Majoru kod Šapca ili bilo kog drugog dedu i baku koji imaju penzije 30, 40, 50 evra ili 100 evra i oni nisu dobili jednokratnu novčanu pomoć. Njihov komšija ili komšinica koji imaju penziju 50.000 dinara, 60.000 dinara dobio je tu jednokratnu novčanu pomoć od 4.000 dinara. Možete zamisliti ogorčenje i razočaranje tih naših građana koji su ovde u dobrom delu proterani, a imamo, naravno, i značajan broj onih koji su došli ranije, pre ovih ratnih dešavanja devedesetih godina.Dakle, apel, još jednom, Vladi da nađe način da se isplate ove 4.000 dinara za sve penzionere čije su penzije manje od 30.000 dinara, a ostvarili su, dakle, te penzije, odnosno radni staž u Hrvatskoj, BiH i drugim državama regiona.Naravno, to se isto odnosi i na na penzionere koji imaju penzije manje od 30.000 dinara, a ostvarili su penzije u evropskim državama, Nemačkoj, Francuskoj, Švajcarskoj, Austriji, iako je to mali broj. Svi znamo da su penzije tih građana, tih penzionera koji su radili u ovim razvijenim razvijenim evropskim državama daleko i značajno veće od 30.000 dinara.Druga važna stvar koju želim takođe da kažem jeste da je Vlada dala preporuku lokalnim samoupravama da svim penzionerima koji su na spisku Fonda PIO Srbije, a imaju penzije manje od 30.000 dinara da im se dodele paketi hrane i sanitarnog materijala, odnosno higijenske potrepštine.Takođe, i u ovom slučaju lokalne samouprave širom Srbije su uzimale spiskove penzionera iz Fonda PIO Srbije i opet su, i u ovom slučaju, penzioneri iz Hrvatske, BiH i drugih država regiona bili diskriminisani i bili su uskraćeni za taj paket.Takođe, i u ovom slučaju me je zvao veliki broj građana iz tih krajeva koji su bili razočarani i govorili su nam – nije nam toliko stalo za sam taj paket, koliko se osećamo povređeno, da smo izostavljeni i da nismo jednaki sa ostalim penzionerima u Srbiji.Takođe, i u tu molim Vladu da da preporuku lokalnim samoupravama da gde god je to moguće da se ispravi ova nepravda i da lokalne samouprave daju pakete hrane i higijenskih potrepština i penzionerima koji nisu korisnici fona PIO Srbije, ostvarili svoje penzije u Hrvatskoj, BiH, Crnog Gori, Makedoniji, Sloveniji i drugim državama.Treća stvar koju želim posebno da istaknem jeste ova jedna dobra najava da će Vlada posle 15. maja da isplati novčanu pomoć u visini sto evra u dinarskoj protivvrednosti. Ovde će dakle pravo na dobiju tih 12.000 dinara imati svi građani koji imaju državljanstvo, koji imaju prebivalište u Srbiji. Dakle, automatski će tih sto evra dobiti penzioneri koji su korisnici Fonda PIO Srbije, korisnici socijalne pomoći, dakle, u ovom slučaju će penzioneri iz Hrvatske, BiH i drugih država regiona i naravno svi ostali penzioneri moći jednim pozivom da ostvare penziju.Međutim imamo sada još 26 hiljada građana koji imaju izbeglički status od toga 18.000 iz Hrvatske i osam hiljada iz Federacije BiH. Zašto imamo još 26.000 izbeglih odnosno proteranih Srba iz Hrvatske i BiH koji još uvek nisu uzeli prebivalište? Velika većina njih ima državljanstvo Srbije ali nisu uzeli prebivalište, odnosno ličnu kartu Srbije jer ostvaruju svoja prava u Hrvatskoj i Federaciji BiH, imovinska, stečena i svaka druga.Sada ja apelujem takođe na Vladu i ovde prisutnog ministra Ružića kao prethodna dva slučaja da ovde Vlada dopuni

po istoj proceduri u MUP kao što se izdaje i lična karta. Dakle, sa ove tri ispravke, odnosno dopune, veliki broj građana Srbije, Srbije, koji vole ovu državu, koju ostvaruju sva prava u ovoj državi, ispunjavaju sve svoje obaveze i koji će ta sredstva koja dobiju isključivo trošiti u Srbiji.Dakle, Srbiji.Dakle, nadam se da će ovaj moj apel biti usvojen i da će biti ispunjena nepravda, ponavljam, prema svim penzionerima koji su ostvarili penzije u Hrvatskoj, BiH, drugim državama regiona, znači u sva tri ova slučaja, a posebno vezano za isplatu 100 evra da će biti uključena izbegla lica koja imaju boravište, odnosno izbegličku kartu.Na želeo da sa svoje strane osudim događaje koji su se sinoć dešavali ispred Predsedništva Srbije, koje su izazvali predstavnici opozicije, dakle, incidente i nasilje. Takođe, posebno želim da osudim i današnje incidente i nasilje koje su izvršavali ispred Doma Narodne skupštine.Mislim da je to potpuno pogrešan način političkog delovanja opozicije. Opozicija treba da pokaže ozbiljnost i odgovornost i da prihvati da se vlast menja na izborima, odnosno da izađe na izbore i da vidi kakav ima rejting kod građana.Zahvaljujem. **Veroljub Arsić** Hvala, gospodine Linta.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, zaključivanja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Reč ima narodni poslanik gospodin Marijan Rističević. Izvolite. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, zahvaljujem svima koji su mi uputili podršku. Ja ću i dalje dolaziti na svoj posao.Nadam se da će građani na predstojećim izborima odlučiti da onakvima kakvi su mene napali nije više mesto u Narodnoj skupštini.Kad nekoga tuku, bogataši obično gledaju da zaštite telo, siromašni gledaju da zaštite kaput, ja eto nisam uspeo da zaštitim ni telo ni kaput, ali sam zaštito nešto treće, što je daleko vrednije. Zaštito sam čast i obraz, ne samo svoj, već svih narodnih poslanika koji predano rade svoj posao. Oglasio se Janko Veselinović i reko je da će da mi kupi sako. Ne misli valjda da mi je sako bio na vešalici, pa su ga pocepali. Dakle, bez obzira na povrede, ja ću dalje dolaziti na svoj posao, ali vas upozoravam da su se ponovo okupili neki čudni likovi ispred Narodne skupštine.Ja ću opet da izađem na glavni izlaz. Neću da izlazim kao gmizavac. Nije mene majka pokojna rodila i učila da hodam da bi ja puzao pred raznim gmizavcima. Kada je Janko Veselinović napadnut Borko Stefanović, ja sam tražio da se momentalno počinioci uhapse, što je učinjeno. Janko Veselinović traži da se meni kupi sako. Meni nije sako. Meni nije palo na pamet da Borku kupujem košulju i to sam žestoko od sudije tražio hapšenje, ali ću sad predložiti Janku Veselinoviću, čuvenom profesoru, čini mi se na Pravnom fakultetu, eto, žalim njegove studente, da se njemu kupi košulja, i to ludačka.Hvala.